Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Декларация от името на парламентарна група – заповядайте.

обесването на Апостола на българската свобода Васил Иванов Кунчев. Според легендата Дякона от Сопотския манастир „Свети Спас”, ръкоположен с името Игнатий, получава псевдонима си Левски в Белград по време на участието си в Първата българска легия на Георги Сава Раковски. Нарекли го Левски заради силата, храбростта и уменията му, които демонстрирал при подготовката за битките. За България обаче Левски е много повече от еталон за физическа сила. Със своите стратегически виждания за това как трябва да се води борбата за освобождение Васил Кунчев се превръща в идеолога на националноосвободителното движение. Именно пътят, предначертан от него, довежда до извоюването на свободата и независимостта на България. Левски обаче не е само стратег. За по-малко от десетилетие той успява да изгради мощна, работеща революционна структура, която продължава да действа и след смъртта му. тъмните времена на страх и безпросветност, с цената на много лишения и пълно себеотдаване Апостола на свободата успява да привлече към общото народно дело хиляди млади български мъже и жени. На по-късен етап това са хората, които организират и провеждат Априлското въстание, участват в българското опълчение и в крайна сметка – извоюват свободата ни. Те са ядрото на българския следосвобожденски елит, поставил основите на Третата българска държава. Цялата тази организационна дейност Левски извършва при строга и редовна отчетност и отговорност към обществените средства пример, който е особено актуален в наше време. Особено значимо качество на Васил Левски е неговото държавническо мислене. Макар и да не успява да доживее свободата, в мислите си той вижда родината си свободна и изпреварва с цели векове своето съвремие. На първо място, Дякона съзнава, че освобождението трябва да бъде дело на самите българи, защото „Тоз, който ни освободи, той ще да ни и пороби.” – истина, която историята доказва впоследствие. Впечатляваща е и концепцията на Апостола за върховенството на закона в българската държава: „Всичките народи в нея ще живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът – и за турчина, и за евреина, и прочие каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българина. Така ще е в наша България!” – пише Левски в писмо до Любен Каравелов през 1871 г. Днес, близо век и половина по-късно, все още има наши сънародници, които поставят този основен държавнически принцип под въпрос и и търсене на лични облаги и политически дивиденти. Васил Левски обаче стига още по-далеч, виждайки България като равноправна част от обединена Европа: „Нашето драгоценно Отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни и на другите европейски народи. От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.” – заявява той преди много години, много преди страната ни да поеме по пътя към европейската интеграция, по който все още вървим неуверено. И ако има нещо особено ценно в личността Васил Левски, което да ни дава пример и до днес за малко повече смирение, то е, че въпреки суровата действителност, в която живее, Дякона успява на първо място да остане човек. Воден от желанието за свобода и равноправие, Апостола проявява принципност в своите действия и решения, неизпитвайки омраза дори към своите убийци. Единствените, които той презира истински, са предателите на Отечеството. Днес, 142 години след обесването на Васил Левски, ние от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ се обявяваме категорично против всички опити за пренаписване на учебниците и преиначаване на историята. Вярваме, че нашите деца, както и бъдещите поколения, имат право да знаят истината за миналото на България такава, каквато е, а наше фундаментално задължение е да я запазим за тях. Не приемаме опитите на различни политически сили и неправителствени организации да лобират за преиначаване на исторически факти с цел политическа коректност или електорални и материални дивиденти. И нека да помним може би най-важното послание на Апостола на свободата Васил Левски: „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме!”. Благодаря Ви, госпожо Захариева. Колеги, преминаваме към седмичната ни програма. Процедура – господин Симеонов. Да припомня, че във вчерашния ден стигнахме до разисквания по Законопроекта за ратифициране на двата договора и Акта за поемане на дълг. Днес трябва да продължим с дебатите. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам на основание чл. 52, ал. 2, т. 4 отлагане на разискванията. Считам, че вземането на решение на всеки един от нас е изключително отговорна задача и ние можем да вземем решение, след като изключително добре се запознаем с основанията за искането на този дълг и налагането му на родината. Не беше направено необходимото за разясняването на основанията, така че аз предлагам да се спре с първосигналните реакции, с първосигналното тълкуване (шум и реплики от БСП ЛБ) и да отложим разискванията, докато имаме възможност да получим становищата както на вносителя, така и на специалисти, и да си изгради отговорна позиция всеки един от нас. Това е нашето предложение.

Уважаеми колеги, искам да изкажа обратното становище и да Ви помоля да гласуваме да продължим дебатите за 16 млрд. лв., тъй като българският народ чака да види и да чуе нашето решение. Това, което се случва в момента, е грозен алъш-вериш – покупка и продажба на цели парламентарни групи.

тогава Вие трябва да застанете срещу него и да гласувате срещу него! Защото тези дългове ще ги плащат и Вашите деца, и моите деца, и децата на всички Вас. Изобщо няма нужда да го подкрепяте в това нещо. Уважаеми колеги, предлагам да продължим дебатите днес, да гласуваме „против” и ако трябва да се ходи на избори – ще се ходи на избори! По-добре така, отколкото дългове за децата ни! ал. 2, т. 4 – отлагане на разискванията по т. 5 от седмичната програма – Законопроект за ратифициране на двата договора и акта за поемане на задължение. Режим на гласуване.

Колеги, напишете в писмен вид оставките си и ги депозирайте в Деловодството на Народното събрание!

– същото, което Ви подвикват от място. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не знам, госпожо Цачева, кога съм дал повод да смятате, че съм говорител на когото и да било, освен на собствената си партия и на собствената си съвест! Но щом ме питате, ще Ви кажа, че не съм говорител на левицата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги правя процедура за прегласуване. Освен с мотива, че има колеги, които не успяха да гласуват, ще се мотивирам и с обратното на становището, което изказа господин Симеонов. Господин Симеонов, имаше достатъчно време всички да се запознаем. Ние от Парламентарната група на ДПС се запознахме.

Имаме становище! Господин Симеонов, един политик трябва и да чете, не само да говори глупости! (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание внасяме Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката и причините, довели до дисбаланса в нея към 31 януари 2015 г.

„Енергетиката е един от най-важните сектори в икономиката на страната и елемент от националната сигурност. В последните години тя функционира, както и цялата икономика –в условия на криза. Но тежката ситуация, в която се намира, се свързва повече с липса на прозрачност при вземане на решения, с лошо управление на държавните дружества и неупражнен финансов контрол, в много случаи – с надмощие на частни и корпоративни интереси над държавната политика и професионалната логика. българското общество, включително и между политическите сили, се формира един парадоксален обществен консенсус – всички отчитат ситуацията в енергийния сектор като изключително трудна, тежка, изискваща спешни и и адекватни действия за стабилизиране, рестартиране, реанимиране, но въпреки това няма радикални и решителни действия за реформиране на сектора и оздравяване на държавните енергийни дружества. Като че ли липсва желание за промяна, въпреки декларациите за готовност за приемане на актуализирана стратегия за развитие на българската енергетика в средносрочен и дългосрочен план и законодателни мерки за цялостното въвеждане на европейските правни норми и такива, отчитащи национални и регионални интереси. Нужен ни е реален, стабилен консенсус по основните направления на енергийната политика и Националната стратегия с приоритети като основа за вземане на решения и за реализиране на необходимите оздравителни мерки. От друга страна база за всички програмни и законодателни инициативи трябва да бъдат ясната оценка и анализът на провежданата досега политика, постигнатите резултати и специфичните проблеми в енергийния сектор. Влизането на американски експерт като съветник в българското Енергийно министерство, участието на външни представители в работна група по енергийна сигурност са допълнителни обстоятелства, които също обуславят необходимостта от установяване и обявяване на текущото състояние на сектора и на големите енергийни проекти, в които България участва. Един пълен преглед и оценка на причините за нереализирането на някои големи проекти ще даде възможност да бъдат направени заключения как са анализирани разходи и ползи и доколко прозрачни и мотивирани са били решенията за избор на проекти и инвестиране. Преди да се утвърждават планове за бъдещето, трябва непременно да се даде отговор на въпросите какво е състоянието на българската енергетика, кои са причините за това състояние и адекватно ли е било управлението на сектора като цяло и на енергийната система на страната. Това са въпроси от висок обществен интерес, които ни мотивират да предложим създаването на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката и причините за дисбаланса в нея към 31 януари 2015 г.” В тази връзка, господин Председател,

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. 2. Комисията се състои от 8 (осем) народни представители, избрани на паритетен принцип – по един от всяка парламентарна група. 3.

В оперативен порядък е съгласувано с всички парламентарни групи, с изключение на „Атака“, които казаха, че техен представител ще бъде предложен в залата. Чета Ви

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение да се промени решението. Комисията да бъде от 9-членен състав, като от всяка парламентарна група да има по един представител и един от независимите народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ

за включване на още един член в състава на Комисията – народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 74 народни представители: за 27, против 33, въздържали се 14. Предложението не е прието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя предложение по състава на Комисията. За председател на Временната комисия предлагам господин Валери Симеонов. Гласуваме предложението за председател на Комисията

Предложението ни е за председател. Колеги, други изказвания по разискванията във връзка с Проекта за решение? Няма. Няма предложения за редакционни промени.

ведно с осемте номинирани колеги, по един от всяка парламентарна група, за членове на Комисията, след което ще има отделно гласуване за председател. Гласуваме Проект на решение

Имаме три предложения за председател на Комисията. По реда на тяхното постъпване ще бъдат подложени и на гласуване, тъй като няма нарочни процедурни правила, в случаите когато има повече от един номиниран, поради което няма и ограничение в това народните представители колко пъти за колко от кандидатите могат да гласуват. Приемаме, че за всеки един от кандидатите тече самостоятелно гласуване. Тоест, народните представители имат право да гласуват и по отношение на трите кандидатури. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирил Цочев членът на Комисията от групата на АБВ господин Лъчезар Никифоров да бъде председател на тази Комисия.

Прегласуване, господин Цочев? Цочев? Имате думата, направете искане за прегласуване. Не става от място.

предложението Комисията да бъде оглавена от господин Лъчезар Никифоров от групата на АБВ. Режим на гласуване.

не е прието. Покажете резултата по групи.

господин Ячев за председател на Комисията да бъде избран господин Валери Симеонов – член на Комисията. Гласуваме предложението за председател на Комисията да бъде избран господин Валери Симеонов.

Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам да прегласуваме това решение, защото си давате сметка, че днес, в този ден... (Шум и реплики.) Да, те осигуриха кворума, разбрахме това, въпреки че ги призовах. Но днес, в този ден, когато всички медии са насочени към това каква сделка се прави, дали беше бременна снощната нощ или ще бъде бременна седмицата, сега тук ни доказвате, че поредната сделка е осъществена. Българската енергетика ще бъде в ръцете на този бургаски олигарх. Дайте си сметка какво гласувате! Дайте си сметка какво гласувате! Искам прегласуване от името на Парламентарната група на партия „Атака”. господин Валери Симеонов.

Вие не успяхте ли да ги депозирате при предишното излизане? Нали излизахте за малко? от ГЕРБ и ПФ.) Сега следва да гласуваме предложението на господин Нотев за председател на Комисията да бъде избрана госпожа Магдалена Ташева. Режим на гласуване. (Шум Моля за ред в залата!

в Решението на съответното място за председател господин Валери Симеонов, с оглед резултатите от трите отделни гласувания. (Възгласи от „Атака”:

Гласуваме пълната редакция на Решението с председател Валери Симеонов.

Постъпили са докладите от Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Докладът на Комисията по енергетиката ще бъде представен от господин Делян Добрев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да прочета доклада, правя процедурно предложение за допускане в залата на Антон Павлов – заместник-министър, Александрина Димитрова – началник-отдел, Валентина Илиева – държавен експерт, Лучия Бакалчева – главен юрисконсулт. гласувайте предложението за допускане в залата.

На свое редовно заседание, проведено на 05 февруари 2015г,. Комисията по енергетика обсъди Законопроект за енергийната ефективност, внесен от Министерски съвет на 28.01.2015г. На заседанието присъстваха господин Жечо Станков – заместник-министър, господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” и други представители на Министерство на енергетиката. От кабинета на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическа политика присъстваха госпожа Гергана Митрева – главен експерт и господин Стефан Илиев – парламентарен секретар, от Агенцията за устойчиво енергийно развитие – господин Ивайло Алексиев – изпълнителен директор, от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници – господин Димитър Дуков – изпълнителен директор. От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Жечо Станков. Новият Закон за енергийна ефективност е разработен във връзка с транспонирането на Директива 2012/27 на Европейския съюз относно енергийната ефективност. От вносителите на законопроекта бе заявено, че политиката по енергийна ефективност и хоризонтална политика е необходимо да бъде интегрирана във всички секторни политики. В тази връзка са въведени правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на икономиката и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да провеждат секторни политики. В законопроекта е регламентирано и разработване на национални планове за действие по енергийна ефективност и национален план за подобряване на енергийната ефективност, свързано със сгради – държавна собственост. Въвежда се изискване и към предприятията, които не са малки или средни, да се подлагат периодично на енергийни обследвания, и то поне веднъж в рамките на четири години. Изпълнението на новите изисквания, въведени с новия Закон за енергийната ефективност ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, ще се намалят емисиите на парниковите газове и ще доведат до подобряване на жизнения стандарт на гражданите. В подкрепа на законопроекта за енергийната ефективност изразиха становища представителите от кабинета на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическа политика информационните, технологии и съобщенията. Представителите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие изразиха подкрепа към новия Закон за енергийна ефективност, като споделиха мнение, че представеният законопроект въвежда изискванията на Директива 2012/27 ЕС от гледна точка от гледна точка на определянето на националната цел за енергийни спестявания, прилагането на схемата за задължения по енергийна ефективност. От Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници също дават положително становище с препоръки за прецизиране на частта, която регламентира дейността на фонд „Енергийна ефективност”. В хода на дискусията участие взеха представители от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Те изразиха несъгласието си с въвеждането на срока на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, независимо от факта, че в законопроекта се предлага увеличаване на срока на валидност от 3 на 5 години. Обърнато бе внимание на необходимостта от законова регламентация на провежданите обучения за квалификация, като бяха дадени примери за съществуваща в момента практика. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от бързо приемане на законопроекта, като бе обърнато внимание и на стартиралата процедура срещу България за неизпълнение на задълженията си да транспонира в срок Директива 2012/27/ЕС. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народно събрание да приеме на първо четене Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет на 28 януари 2015г.” Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев. С Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще Ви запознае председателят на комисията народният представител Найден Зеленогорски.

обсъди Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерския съвет на 28 януари 2015 г. В заседанието на комисията взеха участие господин Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на Министерството на енергетиката, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на граждански организации. От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” в Министерството на енергетиката. Проектът e разработен във връзка с транспониране на разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Документът съдържа мерки за повишаване на усилията на държавите членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки един етап от енергийната верига – от преобразуването, през разпределението до крайното потребление на енергия. Той се основава на съществуващите директиви за комбинираното производство на енергия и енергийните услуги, като ги обединява в широкообхватен правен инструмент, третиращ енергийната ефективност при предлагането и крайното потребление на енергия. Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия. Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на ЕС за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г. За изпълнение на индивидуалните цели е предвидена възможност задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност. Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3 процента от общата им разгъната застроена площ. Регламентира се изискването всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Въведена е възможността за издаване на сертификат на отделни части в сгради, в случай че тези части имат различно предназначение. цел намаляване на административната тежест срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, е увеличен от 3 на 5 години. При изпълнението на мерките на произтичащите от проекта на закон дейности се очаква собствениците на сградите да постигнат спестявания на енергия, съответно намаляване на разходите за енергия, които с всяка следваща година ще се увеличават. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури и общините ще осигуряват изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в Законопроекта, в рамките на определените им бюджети. Освен това ще се използват и възможностите за финансиране със средства по европейските програми и други действащи финансови инструменти. В преходните и заключителни разпоредби са предложени изменения и допълнения на Закона за енергетиката, свързани с въвеждане на разпоредбите на гореспоменатата Директива на ЕС. По време на обсъжданията представителите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изразиха несъгласието си с въвеждането на срок на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, независимо от факта, че в законопроекта се предлага увеличаване на срока на валидност от 3 на 5 години. Обърнато бе внимание на необходимостта от законова регламентация на провежданите обучения за квалификация, като бяха дадени примери за съществуващи в момента порочни практики. Направени бяха и предложения за намиране на възможност специалистите със средно образование да продължат да осъществяват дейността си. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от бързо приемане на законопроекта, като бе обърнато внимание и на стартиралата процедура срещу България за неизпълнение на задълженията си да транспонира в срок Директива 2012/27/ЕС. На 27 ноември На 27 ноември 2014 г. част от изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за становището на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като обърнаха внимание на необходимостта между двете гласувания на законопроекта да бъдат намерени адекватни законодателни мерки за разрешаване на съществуващите проблеми. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 гласа „за”, без „против” и 1 глас “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за енергийната ефективност

„ДОКЛАД по Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет на 28 януари 2015 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за енергийната ефективност. На заседанието присъствахa: от Министерство на енергетиката – Жечо Станков – заместник-министър, Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”; от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране – Костадинка Тодорова – член на комисията и Анелия Петрова – старши експерт в отдел „Правен”; от Агенция за устойчиво енергийно развитие – Красимир Найденов – главен директор „Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия”; представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, КНСБ и други. Законопроектът, представен от заместник-министър Жечо Станков, e разработен във връзка с въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. С него се регламентира определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел

електрическа енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно; 2. топлопреносните предприятия и доставчиците на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно; 75 GWh годишно; 3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 8 млн. кубически метра годишно; 4. търговците с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно – с изключение на горивата за транспортни цели; 5. търговците с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно. Предвижда се възможност задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност. Въвежда се задължение във всички отоплявани или охлаждани сгради – държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3 на сто от общата им разгъната застроена площ. Въвежда се и изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на четири години. Дава се възможност за издаване на сертификат на отделни части в сгради, в случай че тези части имат различно предназначение. цел намаляване на административната тежест, срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, е увеличен от 3 на 5 години. Предвидено е изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие съвместно с изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки да издават указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, закупуване или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност. Изпълнението на закона е възложено на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За въвеждането на изискванията на Директива 2012/27/ЕС са предложени изменения и допълнения в Закона за енергетиката. С цел гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги е предвидена изрична законова разпоредба относно възможността при промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги, потребителите едностранно да прекратят договора, ако не приемат новите условия или цени, както и относно избор на метод на плащане, периодичност на предоставяне на информация за фактурирането, предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури, достъп до данни за потреблението. Очаква се изпълнението на новите изисквания, въведени със законопроекта, да доведе до повишаване на конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт на гражданите. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 13 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД по Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет на 28 януари 2015 г. На свое извънредно заседание, проведено на 19 февруари 2015 г., Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР разгледа Законопроекта за енергийната ефективност. На заседанието присъствахa: Александрина Димитрова – началник-отдел в Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, Валентина Илиева – държавен експерт в Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, Лучия Бакалчева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”, всички те представители на проектовносителя Министерството на енергетиката Законопроектът e разработен във връзка с въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. С него е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г., за подпомагане изпълнението на която се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия. Заложено е разработване на национални планове за действие по енергийна ефективност и национален план за подобряване на енергийната ефективност за 2020, свързан със сгради – държавна собственост. Въвежда се изискване и към предприятията, които не са малки или средни, да се подлагат периодично на енергийни обследвания, и то поне веднъж в рамките на четири години. Изпълнението на новите изисквания, въведени с новия Закон за енергийната ефективност ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, ще се намалят емисиите на парниковите газове и ще доведе до подобряване на жизнения стандарт на гражданите. За изпълнение на индивидуалните цели е предвидена възможност задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност. Въвежда се задължение във всички отоплявани или охлаждани сгради – държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики. Въвежда се и изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на четири години. Дава се възможност за издаване на сертификат на отделни части в сгради. С цел намаляване на административната тежест, срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, е увеличен от 3 на 5 години. Предвидено е изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие съвместно с изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки да издават указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, закупуване или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност. Фактът, че изпълнението на Закона е възложено на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подчертава значимостта на политиката по енергийна ефективност и необходимост от нейното интегриране във всички секторни политики. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 13, без „против” и „въздържали се”. „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроекта за енергийната ефективност № 502 01 7, внесен от Министерския съвет на 28 януари 2015 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Веселинов. Уважаеми колеги, преминаваме в режим на дебат. Моля, изказвания по Законопроекта. Заповядайте, господин Бойчев. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, от името на Парламентарната група на БСП лява България искам да декларирам подкрепата ни на този Законопроект на първо четене. Разбираме необходимостта от разработване на нов Закон за енергийна ефективност. Стартиралата процедура за нарушение от Европейската комисия заради неизпълнението на задълженията си да транспонираме Директива 2012/27 на Европейския съюз е само едно от нашите основания. За нас водещо е, че тук става дума за закон, уреждащ обществените отношения по формиране и приложение на политиката за енергийна ефективност. Със Законопроекта е регламентирано и определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. Ние се нуждаем от работеща и ефективна система за енергиен одит на сгради и промишлени системи, както и за енергийно сертифициране на сградите в съответствие с европейските директиви, определянето и прилагането на схема за задълженията по енергийна ефективност и избора на задължените по тази схема лица. Същевременно искам да заявя, че имаме и много забележки към Законопроекта. В предложения текст има множество неясноти, нелогична обвързаност, объркване на функции и понятия. Приет в този вид, може да бъде поредният закон, който няма да бъде възможно да се прилага, а само ще отчете пред европейските ни партньори, че сме транспонирали поредните директиви. Затова искам да заявя, че между първо и второ четене ще направим редица предложения. В първоначалния Законопроект за енергийна ефективност се регламентираше разработването и приемането на Закон за Камарата на консултантите по енергийна ефективност. В новата В новата редакция на настоящия Законопроект ще предложим да бъдат включени текстове, които ще институционализират Браншовата професионална камара на консултантите по енергийна ефективност. С предложенията ни ще се опитаме да разработим широкообхватна нормативна уредба за повишаване на енергийната ефективност. Изпълнението на новите изисквания, въведени с проекта на новия закон, ще трябва да доведат до повишаване на конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт на хората.

колеги, от името на Движението за права и свободи декларирам, че ще подкрепим Законопроекта на първо четене поради няколко причини. Първата и основната причина е, че закъсняхме с транспонирането на Директива 2012/27 на Европейския съюз. Смятам, че все още не е късно и наказателните процедури, които

в този закон, ще доведат до сертифициране не само на обществените сгради, а би трябвало да започнат да се сертифицират и съответните производства с една-единствена цел – не само повишаване на конкурентоспособността, а и увеличаване на енергийната ефективност на съответните предприятия. това означава, че борбата ни с намаляване на вредните емисии, въвеждането на зелената енергия и на сертифицирането на съответните сгради, ще накара определени предприятия да инвестират. Това означава, че те трябва да намерят определени средства и в тази тежка финансова икономическа ситуация няма да им е лесно. Разбира се, след като сме членове на Европейския съюз, ние трябва да направим всичко възможно тези директиви – освен че трябва да бъдат транспонирани, те трябва да бъдат и спазени. Не знам дали сте наясно, но България е може би единствената страна, която най-сериозно и в най-голяма степен е транспонирала всички директиви, но спазването на законите след тяхното транспониране става много по-трудно и много по-тежко. От гледна точка на повишаване на усилията за по-ефективно въвеждане на дейности и мерки на енергийната ефективност този Законопроект въвежда изискване не само при крайните потребители, каквато цел имаше предишният закон, но и определянето на националната цел за енергийните спестявания – прилагане на схемата за задължения по енергийна ефективност и избор на задължените по тази схема лица, както и преразпределението на задълженията, в съответствие с променящите се условия на пазара за енергийни услуги. За да се повиши възможността Законът за енергийната ефективност да изпълнява своята положителна роля по същество, е необходимо да се направят още промени, допълнения и уточнения. Например трябва веднага да хармонизираме Закона за енергетиката и да се дефинират по еднакъв начин и някои от термините, които са пропуснати Трябва да се дефинират термините за енергийните услуги, дружествата за предоставяне на енергийни услуги и доставчици на енергийните услуги, сертификати за произход и гаранции за произход и други термини, на които между първо и второ четене трябва да наблегнем, за да могат да бъдат уеднаквени. друго съществено в този Законопроект е, че се променя начинът на изчисляване и разпределение на новата национална цел за енергийни спестявания. Какво обаче се случва с ангажиментите на държавата съгласно трите тригодишни плана, които приключват през 2016 г., също не е ясно. Как ще бъде отчитано тяхното изпълнение? В предложения Законопроект липсват ясни текстове за приключването на тези 3-годишни планове до 2016 г. до 2016 г. Сериозен пропуск на Проектозакона е липсата на механизъм за идентифициране на кръга от задължени лица, между които трябва да се разпределя националната цел. Липсва подробно разписан механизъм за верифициране на изпълнената цел и контрол върху задължените лица и реализираната от тях продажба на енергия. Виждам, че част от вносителите са тук, и смятам, че ще чуят и ще обърнат внимание в тази част на Законопроекта. Следващото, което е съществено в Законопроекта, е, че не е разписан пазарен механизъм за търговия с ценни книжа, издавани въз основа на удостоверенията на енергийните спестявания, всъщност така наречените „бели сертификати”.

да намерим пропуски, но, колеги, както започнах – призовавам Ви да подкрепим на първо четене Законопроекта, за да може между първо и второ четене да изчистим недоразуменията и да сме в крак с директивите на Европейския съюз. Благодаря Ви.

удължаване на срока между първо и второ четене на две седмици – да стане две седмици, така сме се разбрали с колегите от водещата Комисия, тъй като наистина ще има доста предложения. Използвам тази възможност, за да благодаря на всички парламентарни групи за конструктивното отношение и конструктивните изказвания. Надявам се винаги да успяваме да намерим същия положителен тон, който намерихме с приемането на този Законопроект. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. Обратно становище? Заповядайте, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Последният, който би трябвало да дава съвет, съм аз като лекар, но все пак мисля, че Законопроектът трябва да се приеме на първо четене и тогава да се поиска удължаване на срока. Понеже изчакваме да влязат народните представители, първо ще гласуваме Законопроекта, след което ще гласуваме и процедурата за удължаване на срока. Колеги,

да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми

Уважаеми господин Председател, преди да прочета доклада, бих желала да помоля да бъдат допуснати в залата следните представители на Министерството на финансите: Карина Караиванова – заместник-министър, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Анна Андонова и Петя Никифорова – експерти в същата дирекция, както и представители на Комисията за финансов надзор: Владимир Савов – член на Комисията, Валентина Стефанова и Веселина Мандаджиева – началници на отдели в дирекция „Правна”.

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г.” На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Анна Андонова и Петя Никифорова – експерти в същата дирекция; на Комисията за финансов надзор: Владимир Савов – член на комисията, Валентина Стефанова – началник на отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна” и Веселина Мандаджиева – началник на отдел „Нормативна дейност” в дирекция „Правна”; на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници: Любомир Бояджиев – председател на Управителния съвет на Асоциацията и изпълнителен директор на инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс”. Законопроектът беше представен от госпожа Михайлова. Целта на предложения Законопроект е транспониране в българското законодателство на изискванията, касаещи дейността на инвестиционните посредници, в Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници за изменение на Директива за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО и създаване на условия за прилагането на Регламент (ЕС) № на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Основните положения в Законопроекта са: 1. Предложено е изменение на разпоредбите относно изискуемия начален капитал за получаване на лиценз от инвестиционните посредници като размерът на капитала остава непроменен, но е предложена редакция на текстовете, които регламентират капиталови изисквания с цел осигуряване на възможност за последващо изпълнение на актовете по прилагането им, които са под формата на регламенти с пряко действие. 2. Доразвити са изискванията към управителните органи на инвестиционните посредници, като са добавени тези, произтичащи от Директива 2013/36/ЕС. 3. В отделен раздел на Закона са въведени изискванията за разкриване на информация от страна на Комисията за финансов надзор във връзка с изискванията за капиталовата адекватност и ликвидност. С оглед на увеличения обем на надзорни дейности директивата предвижда държавите членки да осигурят надзорните органи да разполагат с експертни познания, ресурси, оперативен капацитет, правомощия и независимост, които са необходими, за да изпълняват функциите си по пруденциален надзор и недопускането на надзорен арбитраж. 4. Със Законопроекта се въвеждат нови принудителни административни мерки и административни наказания, произтичащи от изричното изискване на Директива 2013/36/ЕС за наличието на такива санкции в законодателствата на държавите членки. 5. Със Законопроекта са доразвити разпоредбите, касаещи надзора на консолидирана основа, функциите и задълженията на консолидиращия надзорен орган, участието в надзорни колегии, уредени са отношенията на обмена на информация и сътрудничеството между надзорните органи, предоставянето на информация на Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган във връзка с пруденциалния надзор. 6. С промените в Закона за Комисията за финансов надзор се предвижда правото на комисията да публикува резултати от проведените от нея стрес тестове във връзка с капиталовата адекватност на инвестиционните посредници, да създаде ефективни и сигурни механизми за уведомяване на надзорните органи от служители на инвестиционния посредник за нарушения нарушения или потенциални нарушения, както и за тяхната защита. Прилагането на новите разпоредби ще се отрази на дейността на инвестиционните посредници, като обемът на извършваните от тях дейности, с цел спазване на разпоредбите на закона ще се увеличи, което ще доведе до увеличаване на разходите за извършване на дейността им и косвено на цената на предлаганите от тях услуги. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 9 народни представители, без „против”, „въздържали се” 3. Въз основа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

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 февруари 2015 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2015 г. На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – Карина Караиванова – заместник-министър, Цветанка Михайлова – началник на отдел „Регулация на финансовите пазари”; от Комисията за финансов надзор – Владимир Савов,

които се транспонират със Законопроекта, се отнасят за дейността на инвестиционните посредници, както и за задължение за Комисията по финансов надзор за издаване на наредба за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. Със Законопроекта са направени промени в административнонаказателните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти чрез въвеждане на нови принудителни мерки и административни наказания, произтичащи от изричното изискване на Директивата за съществуването им в законодателствата на държавите членки. С Преходните и заключителни разпоредби се правят съответстващи промени в Закона за комисията за финансов надзор, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Според вносителя прилагането на разпоредбите на Законопроекта ще се отрази на дейността на инвестиционните посредници, като обемът на извършваните от тях дейности ще се увеличи съществено, което ще доведе до увеличаване на преките им разходите и ще рефлектира косвено върху цените на оказваните от тях услуги. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” 16 народни представители, без „против и „въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите

Не виждам желаещи. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. за 79, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието, с което приключваме дебата по тази точка. Преминаваме към следващия законопроект

Благодаря, господин Председател. Колеги, на предишната точка предложих да бъдат допуснати в пленарната зала Карина Караиванова и Цветанка Михайлова.

На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Снежанка Колева – експерт в същата дирекция, на Фонда на Фонда за гарантиране на влоговете в банките: Борислав Стратев – член на Управителния съвет на Българската народна банка, Венцеслав Аспарухов – експерт в дирекция „Международни отношения” на Асоциацията на банките в България, Ирина Марцева – главен секретар. Законопроектът беше представен от госпожа Михайлова. Законопроектът транспонира в българското законодателство Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити, с която се въвеждат правила за по-добра защита на вложителите в банки чрез по-голяма унификация на правилата за гарантиране на влоговете в Общността, а именно: ясен обхват на гаранцията, по кратки срокове за изплащане, по-добра обмяна на информация и строги изисквания за финансиране. Основните положения в Законопроекта са: Първо, в българската система за гарантиране на влоговете се предвижда да участват всички банки на територията на техните клонове в други държави членки, както и клоновете на банки от трети държави, когато в държавата по седалището няма система за гарантиране на влоговете или когато размерът и обхватът на гаранцията са по-малки от тези, предвидени в българския закон. Второ, действащите норми относно Фонда за гарантиране на влоговете в банките се запазват и доразвиват, като се предвижда възможност Фондът да участва в алтернативни мерки за превенция и подпомагане с цел предотвратяване на по-големи разходи по изплащане на гарантираните влогове. Управленската структура и представителството на Фонда, както и контролните му функции в производството по несъстоятелност не се променят. Трето, обхватът на гаранцията по отношение на вложителите се запазва, тоест гарантирани са всички физически и юридически лица, с изключение на професионалните инвеститори, държавните институции и органите на местно самоуправление и местна администрация. Отпадат от действащия закон изключенията за лица, на които са предоставени привилегировани лихвени условия, за лица, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на банката, за членове на управителния и надзорния съвет, за физически лица, които са съдружници в специализираните одиторски предприятия, както и за съпрузи и роднини по права и по съребрена линия до втора степен на изброените вече лица, тъй като тези изключения са отпаднали от допустимите изключения от обхвата на Директивата. Наред с това Директивата изисква всяка държава членка да предвиди в рамките на кратки срокове (от 3 до 12 месеца) по-висока защита за определена категория влогове, свързани с важни социални събития от живота на човека продажби на имоти за жилищни нужди, развод, пенсиониране и други. Размерът на тази по-висока защита следва да е съобразен със стандарта на живот в съответната държава членка. Предвид това Законопроектът предвижда праг на гаранцията за тези видове влогове до 250 000 лв. и максимален срок на защита три месеца. Четвърто, с оглед разпоредбите на Директивата Законопроектът предвижда да отпаднат встъпителните вноски на банките. Основните източници за набиране на средства във Фонда са премийните вноски – годишни и извънредни, доходите от инвестиции и средствата от разпределение на осребреното имущество на банка в несъстоятелност. Годишните премийни вноски ще се определят на база на размера на гарантираните влогове и на степента на риска, поет от включително техните различни бизнес модели, и ще насърчи прилагането на бизнес модели, характеризиращи се с по ниска степен на риск. Методологията за изчисляване на рисково базираните премийни вноски ще се прилага от Фонда и ще бъде одобрявана от В съответствие с Директивата и като се отчитат спецификите на българската икономика и опитът на Фонда, Законопроектът предвижда няколко способа за финансиране на недостига на средства и за осигуряване на ликвидност – извънредни премийни вноски, заеми, включително емисия на дългови ценни книжа и заеми от държавния бюджет по облекчена спрямо сегашния ред процедура, като се предвижда заемът за Фонда да се одобрява от Министерския съвет. Пето, Директивата предвижда поетапно намаляване на срока за изплащане, като към 1 януари 2024 г. той ще е седем работни дни от датата, на която депозитите са станали неналични. С предложения Законопроект съкратеният срок за изплащане – седем работни дни, се въвежда с влизането в сила на Закона, като България няма да се възползва от преходния период, с което правата на депозантите ще бъдат гарантирани в максимална степен. При определени и посочени в Закона условия средствата на Фонда ще могат да се използват и за финансиране на мерки за подпомагане и превенция с цел предотвратяване на изпадането на банки в неплатежоспособност. Тези мерки обаче ще се предприемат в съответствие с ясно определена рамка и следва във всички случаи да са съобразени с правилата за държавната помощ. Разходите за мерките, предприети за предотвратяване на неплатежоспособността на дадена банка, не могат да превишават разходите за изпълнение на задължението на Фонда по защита на

при спазване на изискванията за ликвидност и минимален риск. Седмо, с оглед на по-широките функции и отговорности на Фонда в Законопроекта са включени текстове, насочени към подобряване на обмена на информация с банките и с другите участници в системата за финансова стабилност. Вложителите вече ще бъдат по-добре информирани по въпроса дали депозитите им са гарантирани и как функционира системата за гарантиране на влоговете. В заключение, следва да се има предвид, че предвид стартирала процедура за нарушение № 2014/2240 по отношение неизпълнение на задълженията, произтичащи

неспазване на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз Директивата следва да бъде транспонирана в изключително кратки срокове. Предложеният Законопроект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, „против” – 3 народни представители и „въздържали се” – 3 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2014 г.”

за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-41, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 12 ноември

от Михаил Миков и група народни представители на 12 ноември 2014 г. На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Снежанка Колева – експерт в същата дирекция, на Фонда за гарантиране на влоговете в банките: Борислав Стратев – член на Управителния съвет на Българската народна банка, Венцеслав Аспарухов – експерт в дирекция „Международни отношения” на Асоциацията на банките в България, Ирина Марцева – главен секретар. Законопроектът беше представен от народния представител Румен Гечев. С предлагания Законопроект се въвеждат нови мерки, с които да се уреди финансирането на недостиг на финансови средства във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Законопроектът предвижда, че ако финансовите средства на Фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по Закона за гарантиране на влоговете в банките, тогава Управителният съвет на Фонда трябва в тридневен срок от установяването на недостига да приеме решение за покриването му чрез увеличаване на годишната премийна вноска до 2 на сто от общия размер на влоговата база на всяка банка за срок до три години. Управителният съвет на Фонда ще изисква от банките да изплатят авансово тези годишни премийни вноски в определен срок и с увеличен размер. Сумата, изплатена авансово от всяка банка, ще бъде приспадната от дължимата годишна премийна вноска за следващите години. По този начин ще се осигури необходимата стабилност и безотказност в работата на Фонда, който ще може да привлича допълнителни средства за сметка на бъдещи годишни премийни вноски. Освен това, Законопроектът предвижда, че при допълнителен недостиг на средства и след прилагането на посочената по-горе мярка Българската народна банка трябва да покрие допълнителния недостиг в срок до 10 дни. е длъжна да предостави кредит на Фонда в размера, необходим за покриването на допълнителния недостиг на средства, и с лихва, равна на действащия към момента на предоставяне на кредита основен лихвен процент. Кредитът ще бъде предоставен от финансовите средства на управление „Банково” и от „резерва” на Българската народна банка. С тези промени Законопроектът цели елиминиране на опасността от натоварване на бюджета с извънредни разходи, които могат да доведат до нарушаване европейските изисквания за бюджетна стабилност и бюджетен дефицит до 3 на сто годишно. В хода на дискусията беше изтъкнато, че в становището си от 9 декември 2014 г. Европейската централна банка подчертава, че с така предложения Законопроект се нарушава чл. 123, параграф 1 Договора за функциониране на Европейския съюз – забраната на централните банки за финансиране на публичния сектор; накърнява се институционалната и финансова независимост на Българската народна банка, тъй като отпускането на подобен кредит може значително да ограничи

поддържа ценовата стабилност. Освен това, предлаганите изменения са в противоречие с Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити, която се транспонира в българското законодателство с предложения от Министерския съвет Законопроект за гарантиране на влоговете в банките. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 3 народни представители, „против” – 9 народни представители, и „въздържали се” – 3 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-41, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 12 ноември Благодаря Ви, госпожо Ангелова. По Законопроекта, внесен от Министерския съвет, имаме и становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Танчев не го виждам в залата. Моля някой от заместниците да заповяда. Имате

Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, госпожа Цветанка Михайлова – началник-отдел в същата дирекция, и госпожа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция; от Фонда за гарантиране на влоговете в банките: господин Радослав Миленков – председател на Управителния съвет, и господин Борислав Стратев – член на Управителния съвет; - от Българската народна банка: госпожа Мирослава Димова – началник-отдел „Правно обслужване” в управление „Банков надзор”, и господин Венцислав Аспарухов – старши юрисконсулт

2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити. Директивата е обнародвана в „Официален вестник” на Европейския съюз на 12 юни 2014 г., като срокът за транспонирането й е 3 юли 2015 г.

Във връзка с множеството значими промени вносителят предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките да бъде заменен с нов. Същевременно разпоредбите от него, които са в синхрон с Директивата,

II. В съответствие с Директивата Законопроектът предвижда всички банки, включително техните клонове в други държави членки, да участват в системата за гарантиране на влоговете. Това се отнася и за клоновете на банки от трети държави, когато те нямат система за гарантиране на влоговете или когато размерът и обхватът на гаранцията са по-малки от тези, предвидени в българския закон. Съществуващите норми относно Фонда за гарантиране на влоговете се запазват и доразвиват, включвайки и алтернативни мерки за превенция и подпомагане с цел предотвратяване на по-големи разходи по изплащане на гарантираните влогове. Максималният обхват на гаранцията и размерът на покритието

В допълнение, в съответствие с разпоредбите на новата Директива се предвижда по-висока защита – до 250 хил. лв., в срок от 3 месеца за определена категория влогове, свързани с важни социални събития от живота на човека – продажба на имоти за жилищни нужди, развод, пенсиониране и други. други. III. Законопроектът, в унисон с Директивата, предвижда отпадане на встъпителните вноски на банките във Фонда. Разписани са и способите за финансиране на недостиг и осигуряване на ликвидност на Фонда. Освен това, във връзка с разпоредбите на Директивата се разширява обхватът на инструментите, в които Фондът може да инвестира своите средства. За да бъдат вложителите максимално защитени, Проектът на закон предвижда изплащането на гарантираните депозити от Фонда да става в срок от 7 работни дни спрямо датата, на която те са станали неналични. Това е най-краткият срок, предвиден в Директивата, която дава възможност за постигането му от държавите членки до 1 януари 2024 г. Проектът на закон въвежда и разпоредбите на Директивата, насочени към подобряване на сътрудничеството между схемите за гарантиране на влоговете и осигуряване на по-добра защита на вложители в клонове

Директива 2014/49/ЕС следва да бъде транспонирана в българското законодателство възможно най-скоро. С приемането на настоящия Проект на закон тази цел ще бъде изпълнена, с изключение на разпоредбата на чл. 14, от Директивата, касаеща процедурите за обмен на информация между схемите за гарантиране на депозитите на държавите членки, която ще бъде въведена с приемането на вътрешни процедури и подписването на междуинституционални споразумения. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно, с 12 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13,

Не виждам желаещи. По другия Законопроект, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители? Заповядайте.

Предлаганият от нас Законопроект има съвсем тясно поле на правна регламентация и наистина обхваща само хипотезите на временен недостиг на средства по Фонда. Няма да скрия, че на база на опита на КТБ, ние се стремим да регулираме тези отношения, а именно – отношения между Фонда, между банките, между други лица и БНБ, по-точно с цел да се гарантира сигурност и стабилност в тези кризисни ситуации. С предлагания Закон за изменение се цели допълнително регулиране на тези отношения, като стъпваме на сега съществуващата всъщност по същество ние не правим особени изменения, а само променяме размера на привличаните средства от Фонда в случай на тази хипотеза на временен недостиг от банките. Сега, в момента, той е 1,5%. Ние предлагаме да се повиши малко таванът и да стане 2%, да може Фондът да изисква тези годишни вноски от банките за тригодишен период авансово, съобразно конкретната ситуация. Предвиждат се в тази връзка нови задължения на Управителния съвет на Фонда, който следва да е оправомощен за тези действия. Така ще се осигури необходимата стабилност и безотказност в работата на Фонда, който ще може да привлича допълнителни средства – забележете, от банките, а не да се налага бюджетът да покрива подобен недостиг, както стана в случая с КТБ. С новата регулация се дава възможност и на БНБ да кредитира покриване на временен недостиг на средствата по Фонда със средства от резерва на управление „Банково”. Законопроектът ни цели и премахване на опасността да се натоварва бюджетът, и това е основната ни цел, с извънредни разходи, при което могат да се нарушат общоевропейските изисквания за бюджетна стабилност и ограничаване на бюджетния дефицит на 3% годишно. Затова аз не виждам някакво противоречие със съществуващите европейски и български регулации. Считам, че основанията, които са записани в становището на Комисията, са несъстоятелни. Ние не правим някаква нова регулация, а само изменяме параметрите и даваме допълнителни правомощия на Управителния съвет на Фонда. Затова аз Ви моля да подкрепите и този Законопроект, който наистина има за предмет на регулация един съвсем частен случай, частна хипотеза – хипотезата на временен недостиг на средства по Фонда за покриване на гарантираните влогове. Благодаря, господин Георгиев, за аргументацията от името на вносител. Сега преминаваме в режим на дискусия. Моля, изказвания по двата законопроекта. Заповядайте, господин Славов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз кратко ще се изкажа и по двата законопроекта. Първо, по Законопроекта, предлаган от Министерския съвет на Комисия ние, от Реформаторския блок, го подкрепихме, тъй като в него има доста добри неща, които виждаме, и те са съвсем навременни като предложения. На първо място оценяваме положително предложението да се определя съобразно риска премийната вноска, която всяка банка прави в този Фонд. Така на практика по-рискови банки ще трябва да внасят повече. За сметка на това банки, които са по-стабилни и които по-добре се грижат за своите вложители, ще правят по-малки вноски и ще може да има повече средства на практика за за техните вложители – за лихви и за други плащания. Така че това го оценяваме положително. Положително оценяваме и предвидената завишена гаранция в някои хипотези за физически лица, както е, примерно, когато физическо лице е продало недвижим имот или е получило някакво застрахователно плащане и то е над размера на 196 хил. лв. В тази хипотеза тримесечния срок, който е предвиден допълнително за гаранция до този размер е нещо съвсем разумно, и нещо, което защитава гражданите, защото, съгласете се, не всеки ден се правят такива сделки. На практика те могат да са изключително важни за даденото лице. Хубаво е също така, че така наречените „цесии” – този проблем с цесиите, който имахме и който ударно трябваше да решаваме по казуса КТБ, също е намерил място и е отразен, така че да не се допускат подобни сделки след налагане на мярка от Българска народна банка. Надявам се да няма такава хипотеза, разбира се, но в случая, че банка е в тежко състояние и се наложи да бъде под особен надзор или такава мярка да бъде приложена, такива сделки няма да са допустими след налагане на мярката. Има и още едно добро нещо и това е по отношение на срока, в който започва изплащането на защитените влогове. За да не изпадаме пак в хипотеза да се чакат четири-пет и повече месеца БНБ да се начуди дали да отнема лиценза или не, тук вече ясно е разписано, че в рамките на седмичен срок, даже пет дни мисля, че беше предложението, това нещо трябва да се случва. И вече защитените вложители наистина да могат да имат достъп до средствата си. Но има и едно „но” в този Законопроект, на което обръщам внимание и което също ще настояваме между двете четения да бъде коригирано: в чл. 23 е предвидено Фондът да има възможност практически да кредитира банки, да изпълнява квази-кредитна дейност при определени хипотези, но въобще тази възможност на Фонда на практика противоречи на на неговата същност и на неговата цел. За нас това е нещо недопустимо, което на практика може да обезсмисли самото му съществуване. Замислете се – в хипотезата, в която дадена банка е в затруднено положение тя бъде финансирана от Фонда със средствата, които всъщност са там, за да гарантират средствата на вложителите и, не дай си Боже, въпросната банка в края на краищата фалира, а междувременно средствата на Фонда са изконсумирани. Тогава възниква въпросът: на практика с какви пари ще се плати на вложителите в същата тази банка? На практика публичният ресурс ще бъде необходим. Публичният сектор ще трябва да плаща два пъти, така че такова нещо за нас е недопустимо, донякъде даже може да се каже, че това е някакъв вид и заобикаляне на принципите на валутния борд и че те биха били нарушени по този начин. Ще настояваме това нещо да отпадне. По Законопроекта на БСП, което мен лично ме учудва е, че, така или иначе, не го оттеглиха поне поне до момента, като имаха тази възможност, но аз и на Комисия имах възможност да обясня на господин Гечев, сега не го виждам в залата, че това, което искат, а именно БНБ да финансира Фонда, е нещо, което е недопустимо, което противоречи на Договора за Европейския съюз. Тук ми се струва, че той ме е чул може би, защото не той аргументира Законопроекта на БСП, тоест, надявам се това нещо най-после да го е разбрал и да го е възприел, още повече, че ако си спомняте, миналата година лично тук подуправителят на БНБ дойде и по настояване от наша страна излезе на тази трибуна и обясни, че такова нещо нито Европейската централна банка допуска, нито Договора за Европейския съюз допуска, въобще подобно финансиране от Централната банка на публична институция, пък била тя и Фонда за гарантиране на влоговете, е недопустимо и не може да бъде правено, но то продължава да фигурира в Законопроекта на БСП и да се настоява за неговото приемане. Това очевидно няма как да бъде прието и там ние ще гласуваме „против”. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря да изказването. Реплики на господин Славов? Заповядайте, господин Георгиев.

Въпросът дали този Законопроект, който ние предлагаме, нарушава първичното право на Европейския съюз, е значително дискусионен и спорен. Разберете, има правила, по които можем да определим даден субект за публично-правен. Фондът няма тези характеристики на публично-правен субект, но не искам сега тук да влизам в този спор. Становището на Европейската централна банка, ако сте го прочели, господин Славов, не е категорично. Напротив, там има текст, който казва, че приветства подобни мерки, които ще стимулират отговорността на банките и солидарността между тях в случай на хипотезата за временен финансов недостиг и банката приветства това другите банки да са отговорни за попълване на този недостиг в тази хипотеза, така че становището на Европейската банка не е категорично и не дава основание да считаме, че този Законопроект не се възприема и от Европейската централна банка в другите му части. Аз не искам да споря за хипотезата, при която БНБ като краен кредитор, както е по Закона за БНБ, в случай че всички останали възможни източници и кредити от банките, и кредити от други лица, и остане някакъв недостиг, няма възможност да попълни този недостиг чрез предоставяне на кредит за Фонда. Ако това Ви притеснява, ние това бихме могли да го преразгледаме и да се откажем от него, но другите мерки, които предлагаме, напротив,

Благодаря, господин Председател. Господин Георгиев, Вие сте юрист. Аз виждам, че сте затруднен да аргументирате това, на което обърнах внимание, че противоречи на Договора за Европейския съюз. Вие също отлично разбирате, че е важно противоречието с Договора, а не становището на един или друг орган. Пак Ви обръщам внимание, тук лично дойде подуправителят на Българската народна банка и каза, че това нещо противоречи и на Договора. Има становище към Вашия Законопроект, което беше цитирано и в доклада на Комисията, че Европейската централна банка е изразила същото негативно становище. Вече не виждам кой друг да питаме, за да Ви каже, че това нещо противоречи на Договора за Европейския съюз и е недопустимо, но, както се казва, Вие в БСП си знаете. Това нещо няма как да бъде подкрепено. Но виждам, че има едно неразбиране, и може би то води на практика до този проблем. Очевидно има неразбиране, че БНБ може да финансира само банка, и то при наличие на системен риск за банковата система, тоест това е извънредна мярка в изключително тежка ситуация и случай. БНБ не може да финансира публични организации, Това е ясно и безспорно – той е създаден със закон, служи за обществена функция и на практика гарантира влоговете на гражданите в банките. На заседание на Комисията имаше изказвания от типа, че едва ли не той бил частна организация, което просто е абсурдно и не виждам смисъл да го коментирам.

господин Председател. Уважаеми колеги, Законът за гарантиране на влоговете е изключително важен Закон, който всъщност гарантира стабилността в държавата. Само че аз се надявам повече от Вас да са положили усилия и да са чели внимателно и Законопроекта на Министерския съвет, и Законопроекта на колегите от БСП лява България. Ще направя изказване и по двата законопроекта, тъй като по същество Законопроектът на БСП лява България не предвижда кой знае какви промени, но има момент, който може да се отрази негативно на българските граждани, и това е именно моментът с даване възможност за повишаване на вноските от банките към Фонда за гарантиране. Този момент, уважаеми колеги, дава възможност за спекулация от страна на банките и повод за повишаване на лихвите, тъй че го имайте предвид. Това вече става пазарен инструмент за спекулация. Тук трябва много внимателно да се подходи, тъй като е много лесно да кажете: да, ще повишим вноските в условия на застрашена банка. Само че аз ще Ви попитам: а защо не потърсим отговорност преди това на банковия надзор, на дирекция „Финансово разследване”, и тогава вече да се прилага някакъв такъв краен инструментариум по повишаване на вноските, който, пак казвам, дава възможност за спекулация на пазарите и повишаване на лихвите? България е държавата с най-високите банкови лихви. Трябва да Ви кажа, че ние все още не можем да развием бизнеса си, тъй като лихвите са по-високи от нормата на печалба. И ако трябва да направим още една възможност да не можем въобще пък вече да вземаме кредит, защото практически няма да можем да го изплатим с печалбите си, повярвайте, няма да съм аз този, който ще го гласува. Това по Вашия Законопроект трябва много внимателно да се прецени. Сега отиваме на Законопроекта на Министерския съвет. Уважаеми колеги, на 20 декември 2014 г. гласувахме бюджета на Република Тук е редно да Ви припомня, че една част от политическите партии отидоха да спят, а друга част бяха пияни. Това искам да Ви го припомня, да не го забравяте. Защо Ви го припомням? Защото в този Законопроект, и по-точно в приемането на Закона за държавния бюджет, направихме една поправка в Закона за гарантиране на влоговете. Тя беше мотивирана, че трябва да се даде оперативност на правителството, тъй като ситуацията е изключително сложна, шест месеца на хората не бяха изплащани парите по този закон от обявената в несъстоятелност банка КТБ. Всъщност това, което направихме, е, че отнехме функциите на парламента да разрешава отпускането на заеми. България е парламентарна република и никой не може да отнема функциите на парламента той да решава какъв заем ще се отпусне, на кого ще се отпусне и за какво. В предлагания Законопроект на Министерския съвет в чл. 18, ал. вече се оказва, че това намерение не е било временно, а става постоянно. Иначе казано Министерският съвет ще е този, който ще решава какъв заем, в какъв размер

така да се каже, държавата плаща, държавата гарантира със закон и държавата трябва да осигурява средства, както стана и в случая с КТБ. Уважаеми колеги, Патриотичният фронт няма да подкрепи Законопроекта в този формат по отношение на чл. 18, ал. 2, т. 2, тъй като, пак повтарям, в България има разделение на властите. Тя е парламентарна република, парламентът е върховната власт, след което следват съдебната и изпълнителната власт. Тук Ви казвам – да помислите добре, да си върнете старото, защото има нарушение и на Конституцията. А най-малкото повод ми дава да казвам това нещо и създалата се ситуация по отношение на ратификацията на емисия на дълг, която видяхте какви поводи за популизъм от знаещи и незнаещи хора развихри. Единият дори вече купува оръжие. Не знам с кой ще воюва само, дано да си е взел някаква будьоновка, като е ходил в Крим. Помислете много сериозно, за да не се получават такива подобни ситуации за спекулации, пък и най-малкото този подход иззема възможността и за прозрачност, тъй като никой няма да знае вече какви вътрешни дългове се движат, няма да е длъжен да уведомява парламента.

Колега Байрактаров, наистина сте прав. Трябва в действията, които предприемаме, да отчитаме риска от това да не даваме поводи банките да вдигат лихвените проценти с някакви обяснения, че ето, има нови тежести върху тях и това води до необходимостта да повишат лихвите по кредитите. Но сериозно ли считате, че ако увеличим само с 5 хилядни тяхната тежест, подчертавам, 5 хилядни, или половин процент, това е наистина основание за някакво прекомерно вдигане на лихвите по кредитите? Според мен не. И сега има възможност Фондът да наложи мярка, която да изиска по процент и половина завишена вноска вноска от банките, а ние предлагаме малко да се повиши тази граница и да е 2%. Всъщност зад целия този спор се крие основната разлика между дясно и ляво виждане за това кой трябва да носи бремето и тежестта в хипотезата на недостиг на средства по Фонда. Ясно е, десните мислят, че това трябва да е държавата и тя да покрива, както Вие казвате, безобразията и на „Банков надзор”, и на самите управления на банките. Тук не сте прав, че само „Банков надзор” е виновен – и самите банки трябва да си отговарят. Лявото виждане е, че това трябва да е солидарна отговорност на всички банки, тъй като те са са системата, която отговаря за някакъв провал вътре в системата. Това е нашето разбиране. Ние на това настояваме. Вашите аргументи, които са срещу това да не се прехвърлят прекалени правомощия към Министерския съвет,

господин Председател. Господин Георгиев, благодаря, че внимателно сте слушали моето изказване. Благодаря предварително и за подкрепата, която ще окажете по отношение на чл. 18, ал. 2, т. 2. Искам да внеса малко яснота, защото ми се струва, че недобре сте ме разбрали. Искам да кажа, че ляв и десен патриот няма. Има български патриоти, каквито сме ние от Патриотичния фронт. фронт. Не ме интересуват нито леви, нито десни уклони. Интересуват ме обаче българските граждани. Точно на този акцент обърнах внимание. Ако Ви направи впечатление, аз не съм коментирал дали сме „за” или „против”. Казах Ви, че трябва много внимателно да се прецени, тъй като това създава предпоставка за спекулация. А спекулацията ще я извършат не българските граждани, а банките! Те ще извършат тази спекулация за повишаване на лихвите. Между другото те и сега вече се опитват да извършат тази спекулация, след като внесохме Законопроект за изменение на чл. 417 и поискахме да отпадне и да бъде отменена т. 2, която дава възможност за банков произвол. Казвам Ви го точно – банков произвол! Защото стотици хиляди честни и почтени граждани попаднаха под ударите на този член – за незабавно изпълнение, без банката да има въобще възможността да докаже, че има такова вземане на базата – забележете, Вие сте юрист – извлечение от счетоводните книги. А знаете ли, че такъв термин не съществува, дори в Закона за счетоводството?! Няма такъв термин! Няма нормален човек, който разбира от счетоводство, да Ви каже, че това е официален документ. И на този абсурд стотици хиляди хора загубиха имотите си. Сега, ако дадем възможност и за следващи спекулации, извинявайте, аз няма да съм участник в това. Както казах и преди Нова година – не мога да бъда участник и да нося отговорност за това, че трябва да плащаме дълговете за КТБ – 4 млрд. лв., че трябва да плащаме дълга по актуализацията на бюджета с 3,7% дефицит. Само че популизмът, който го движите, сега забравяте да го обясните на хората, че Вие ни вкарахте в дългова криза – управлението на тройната коалиция:

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Няма да подкрепим Законопроекта на БСП, защото те са упорити в сериозната икономическа грешка, която искат да допуснат, разрешавайки Българската народна банка да финансира Фонда за гарантиране на влоговете. Ние се опитахме да бъдем максимално полезни на Поканихме подуправителя Димитър Костов, който би трябвало да им е близък по сърце по много причини, за да им обясни как това нарушава Договора за функциониране на Европейския съюз. Той очевидно не се е справил със задачата. След това прочетоха и позицията на Европейската централна банка, но и това очевидно не е било достатъчно. Сега получавам от тяхна страна отговор, че в крайна сметка, ако бъдат подкрепени на първо четене, между първо и второ четене били готови да редактират този текст. Логичният въпрос е: е: хора, защо досега не го редактирахте? Видяхте с основание, а и международни институции казаха, че БНБ не може да финансира подобна организация като Фонда за гарантиране на влоговете. Един

чието ръководство се избира от участието на Министерския съвет и БНБ, наивно е да бъде определяна като частна. Очевидно е публичноправна. Ако беше частна, как нейното ръководство ще бъде определяно с участието на Министерския съвет и БНБ?! Така че този спор изглежда вече безсмислен. Има хора, които и каквито и аргументи да видят… Има хора, които гледат слънцето и казват убедено: „Нощ е.” За такива хора е трудно в един момент да им бъдат представени аргументи. Обяснявам чисто колегиално защо няма да подкрепим Вашия законопроект. Колкото до това да има различна вноска от страна на банките в зависимост от риска, е нещо, което отдавна трябваше да бъде направено, колеги, по следната причина. Банките се управляват по различен начин. Когато има добро управление, съответно нисък риск, то нисък риск означава, че няма да се налага Народното събрание – живот и здраве – да гласува заеми към Фонда и Фондът за гарантиране на влоговете да

е. Банките, които имат по-висока степен на риск в своето управление, е логично да имат по-висока вноска. Тази вноска трябва да зависи от степента на риска. Това ще подкрепим, защото е правилно. Ако го няма, се получава следният парадокс. няма значение колко рисково се управлява една банка, вноската си е такава. Тя не се променя. Тоест до момента е било така. Както и да се управлява банката, колкото и по-висока степен риск да поема, вноската, която тя плаща във Фонда за гарантиране на влоговете, е същата. Този подход не е добър и трябва да включва индивидуалната оценка на риска. Дадена банка трябва да е наясно, че при поемане на по-високи рискове в своето управление, ще плаща и по-висока вноска. Единственият въпрос е защо чак сега го правим.

Подобен подход ще бъде сигнал към гражданите и обществото. Те могат да гледат дадена банка каква вноска плаща във Фонда за гарантиране на влоговете и да преценяват естеството на риск за дадената банка. Това е важна информация.

Оценката е пазарна. Оценката е поведението на вложителите, поведението на хората. Ние ще подкрепим Законопроекта, внесен от Министерския съвет. Вероятно ще имаме някои редакционни предложения между първо и второ четене. Ще призова колегите, които имат забележки – не да отхвърлят Законопроекта на Министерския съвет, а заедно да помислим за редакционни предложения между първо и второ четене, които да бъдат подкрепени.

което означава Законопроектът на Министерския съвет да мине на първо четене, за да може между първо и второ четене да бъде направен в по-добър вид и да могат колегите от всички парламентарни групи да направят своите предложения. Ако той бъде отхвърлен, въпросът приключва днес, а това не би било

Уважаеми колеги, гласуваме Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-41, внесен от Михаил Миков и група народни представители

Преминаваме към гласуване на втория законопроект по точката – Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2014 г. Уважаеми колеги, моля гласувайте.

беше направена паралелна Централна банка – нещо, чудо невиждано в практиката на Европа. Даваме възможност, срещу която аз и моите колеги този Гаранционен фонд да изпълнява функцията на една банка с празен чек. И винаги, когато някоя от частните търговски банки закъса, да могат да теглят заеми и да попълват разликата. Това означава, че в момента Вие взимате решение, давате индулгенция на частните банки да правят каквото си искат – някои да крадат колкото си искат, да докарват до фалит колкото си искат.

Не виждам. Оттегляме се на заслужена почивка. Обявявам почивка